и мога бавно да започна да обявявам гласуването. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение…

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, моля за поименна проверка, за да може да се събере залата преди толкова важно гласуване. Благодаря Ви. Това от името на парламентарната група, предполагам, го искате. Аз не мога да откажа, така че ще трябва да направим поименна проверка.

Доколкото разбирам, тя от името на ръководството го направи.

и мисля, че няма нужда да е до края – ако видим, че има достатъчно кворум, няма нужда докрай да изчитаме имената. Ще помоля госпожа Налбант да ми помага в броенето.

КРИСТИАН ВИГЕНИН: Прегласуване – кой ще поиска, все пак макар и формално? Господин Ибрямов – някой не можа да гласува ли? Моля да се мотивирате.

Моля, процедура за прегласуване.

Гласували 168 народни представители: за 76, против 86, въздържали се 6. Предложението не е прието. С това първата точка

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Благодаря за възможността преди първото гласуване да представя пред Вас Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване с № 154-01-4, внесен в Народното събрание на 15 април от Корнелия Нинова и група народни представители от парламентарната група на „БСП за България“. На практика вносител на Законопроекта е цялата парламентарна група на „БСП за България“, защото това е нашият ангажимент към хората в пенсионна възраст. Самото предложение е в Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване нов параграф, с който да се разпореди преизчисляването на всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2017 г., като това преизчисляване стане от 1 юли 2021 г. и индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2018 г., след което размерът на пенсията се определя при условията и реда на чл. 70, чл. 75 и чл. 79 от Кодекса за социално осигуряване, а средният осигурителен доход за 2018 г. е 889,90 лв. Предвидили сме преизчисляването на пенсиите да се извършва само ако това е по-благоприятно за лицето. Мотивите ни са, че основната функция на пенсионната система е да осигурява защита на доходите на възрастните хора след оттеглянето им от пазара на труда, да ги защитава от изпадане в бедност и да им гарантира приемливо ниво на заместване на дохода им след пенсиониране. Изпълнява ли тази основна функция българската пенсионна система? Отговорът определено е не. Ако кажем, че българските пенсионери са най-онеправданите хора в България и живеят ден за ден, ще сме прави поне за 90 на сто от тях. Ако кажем, че са забравени от управляващите през последните 30 години, с малки изключения ще сме прави на 100%. Какво имам предвид като казвам „забавяне“? Никой в тази зала не може да отрече очевидното, че пенсиите за осигурителен стаж и възраст в нашата страна, за които става въпрос в Законопроекта, са неадекватно и неоправдано ниски, а в пенсионно- осигурителната система са натрупани проблеми и деформации, за които управляващите не искаха да признаят и упорито не желаеха да бъдат дискутирани. Тези проблеми практически датират от началото на модела на пенсионно-осигурителната система, като най-сериозна проява имат тези след 2000 г., когато стана факт една радикална пенсионна реформа в българската пенсионна система. Тя бе въведена като част от ангажиментите на България към и не донесе нищо добро на българските пенсионери, защото днес – 20 години след реформата, можем да заявим, че нито една от целите ѝ не бе постигната. С особена сила това се отнася до поставената цел – повишаване на общото равнище на пенсионната защита с оглед осигуряване на по-доброто материално състояние на сегашните и бъдещите пенсионери, а също и постигане на по-голяма социална справедливост в пенсионното осигуряване, тоест адекватни размери на пенсиите, които да позволят на пенсионерите да живеят нормално. Съвсем очевидно е, че и днес се нуждаем от широк публичен дебат за бъдещото на българската пенсионна система, в това число и размерите на пенсиите. Може ли тя да осигури на поне две трети от българите адекватни пенсии, които да им позволяват да живеят нормално, а за останалата една трета да се мисли за подпомагане чрез социалната система? Трябва да се анализират всички решения и действия след 2000 г., а също и пропуснатите възможности и конкретни действия, които доведоха българската пенсионна система до днешното ѝ състояние – липса на обществено доверие, ниски пенсии, финансова нестабилност и неспособност да бъдат посрещнати дългосрочните демографски, икономически и социални предизвикателства. Трябва най-после народното представителство и тези, които управляват българската пенсионна система, да признаят, че днес тя не може да осигури адекватни пенсии и че ако не се вземат мерки, в бъдеще българските пенсионери ще бъдат изложени на силен риск от изпадане в бедност, коефициентът на заместване на миналите трудови доходи ще намалява и пенсиите от частните пенсионни фондове едва ли ще могат да компенсират спада в адекватността на пенсиите. Изключително много са предизвикателствата и неизвестните пред ролята не само на универсалните, но и на професионалните пенсионни фондове за осигуряването на достойни условия за живот на възрастните хора в бъдеще, а допълнителното задължително пенсионно осигуряване очевидно не може да отговори на завишените очаквания към него. На практика все повече ще нараства броят на възрастните, все повече ще намалява броят на осигуряващите се, все повече пенсионери ще живеят под прага на бедност, разчитайки на пенсионната система за своята издръжка, една немалка част от българските граждани са с доходи на границата на физическото оцеляване. В най-голяма степен това се отнася за пенсионерите и хората над 65-годишна възраст. Бедните възрастни хора са нараснали от 22,6% през 2014 г. до 29,2% през 2018 г., а в последните две години тенденцията не прави изключение.

над 1 милион и 300 хиляди пенсионери – около 60% от общия брой, са с пенсии по ниски от границата на бедност в България. Друг е въпросът по какъв начин бе вдигната минималната пенсия до този размер и защо всички останали пенсии не бяха вдигнати пропорционално. Друг е въпросът как е определена границата на бедност от 369 лв. До момента нито в краткосрочен, нито в дългосрочен план се предвижда някаква съществена промяна в размера на пенсиите, освен ежегодното осъвременяване от 1 юли. Положението е нетърпимо и се изискват неотложни мерки, които да не нарушават основните принципи на осигуряване и да не демотивират младите българи въобще да се осигуряват, като например увеличаване само на минималната пенсия. Според нас една такава мярка е предложеното от нас преизчисляване на пенсиите. Основен принцип в осигуряването е равнопоставеността и солидарността на осигурените лица. Съгласно чл. 70 на Кодекса за социално осигуряване размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст зависи, първо, от средномесечния доход на страната за последните 20 месеца преди пенсионирането – съотношението между осигурителен доход на лицето и средно- осигурителния доход за страната за определен период и от осигурителния стаж на лицето. При спазването на този принцип на равнопоставеността осигурените лица – имащи еднакъв осигурителен принос, една и съща продължителност на осигурителния стаж и еднакво съотношение между осигурителния доход на лицето и средно-осигурителния доход за страната за определения период – би трябвало да получат близки по размер пенсии за осигурителен стаж и възраст. Поради това, че средният осигурителен доход за страната през годините е различен, дори и при еднакъв осигурителен принос на лицата, размерът на техните пенсии чувствително се различава. Време е преизчисляването на всички пенсии да се направи веднъж завинаги и да стане норма! Нашето убеждение и нашият подход към този проблем е пенсиите да бъдат преизчислени по възможност със средно-осигурителния доход от последната година и след това всяка година да бъдат осъвременявани с ръста на осигурителния доход абсолютно всички пенсии, а не това да се прави веднъж на 20 години или пък да се актуализират по някакви неадекватни правила каквото се оказа така нареченото швейцарско правило, чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, които водят до сериозно изоставане на старите пенсии спрямо ново отпуснатите. Последното такова преизчисляване беше извършено през 2008 г. със средния осигурителен доход за 2007 г. – 398,17 лв. Всички знаете от кого беше предложено и от кого беше реализирано това предложение, но за всеки случай да припомня – БСП. Средният осигурителен доход за 2018 г. – 889,90 лв., е нараснал над два пъти в сравнение със средно-осигурителния доход за 2007 г., за който Ви казах, че беше 398,17 лв. В резултат на това за последните 10 години различията между старите и новите пенсии – при еднакъв осигурителен принос на осигуреното лице, станаха значителни. Това обрича немалка част от българските пенсионери въпреки своя осигурителен принос да получават ниски пенсии и реално да мизерстват. Отделно от това противопоставя хората със старите пенсиите на новите пенсионери и демотивира работещите хора да се осигуряват на реалните си доходи. Преизчисляването на пенсиите е наложително! За съжаление, всички предложения досега са отхвърляни и решенията стават все по-скъпи. Преизчисляването на пенсиите със средно-осигурителния доход за 2018 г. би изчистило частично проблемите с неравнопоставеността, но трябва да се планират следващите стъпки за адекватни размери на пенсиите. Предлаганото преизчисление е само една от необходимите стъпки за трайно решение, но тя е важна, защото в противен случай проблемът с един от основните принципи на осигуряването, какъвто е равнопоставеността на осигурените лица, ще се задълбочава. Всяко отлагане на решението за в бъдеще ще изисква все по-големи и по-големи финансови ресурси.

към Правилника. Оставам с очакването за подкрепа от всички парламентарни групи, за да можем да кажем, че това Народно събрание, което досега се занимаваше само и изключително със себе си и беше изтъкано от всички предложения за популизъм, поне да свършим едно полезно нещо за групата на

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, от парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ ще подкрепим Законопроекта, защото самите ние имаме Законопроект с № 154-01-53 от 26 април, който сме внесли, по Кодекса за социално осигуряване. Законопроектът, който ни беше представен от колегите от Левицата, няма нищо общо с ляво и с дясно. Става въпрос за нашите родители, става въпрос за всеки един от хората, които срещаме някъде из страната, които са имали достоен труд. Затова днес може да е много интересно, че от наша страна този законопроект е подписан от хора, които са смятани някога в лявата част на оста, а друг път в дясната. Защото този законопроект на парламентарната ни група е подписан както от госпожа Манолова, така от господин Бабикян, така от мен самата и от другите колеги от парламентарната група, защото, когато става въпрос за актуализацията, за нормалните доходи на хората в пенсионна възраст, то ние не можем да имаме различни мотиви, защото всеки един от нас е поставен пред това да гледа хората в очите във всяка една от кампаниите си. Нашият законопроект, както и този на Левицата, има за цел да създаде баланс между пенсиите на хората, които са се пенсионирали преди 2018 г., и тези след това. Чрез тях се увеличават пенсиите на около 75% от българските пенсионери. Последното преизчисление на пенсиите в България – точно, както каза колегата – е направеното през 2008 г. и е довело до това, че са повишени пенсиите на 62,6% от възрастните хора. Към онзи момент средният осигурителен доход, който формира крайния размер на пенсиите, е 398,17 лв. Ние като вносители предлагаме 13 години по-късно всички пенсии да се индикират спрямо средния осигурителен доход през 2015 г. в размер на 889,90 лв. Казвам всичкото това, защото при нормално заседание на Народното събрание трябваше двата законопроекта да бъдат събрани, да бъдат разгледани в комисия, да бъде взето общо решение по тях. Ние сме в някаква извънредна ситуация, в която всеки един от нас трябва да реши поне какъв знак дава. Някои наричат това лицемерие, други наричаме това политика, защото става въпрос за политика, която бихме провеждали, независимо от живота на едно Народно събрание и с подписите като вносители казваме, че трябва да има истинска подкрепа и да има финансова подкрепа, защото в нашия текст, и аз съм сигурна, че колегите от Левицата ще се съгласят с него, има и една допълнителна част,

да се отнася и до пенсионерите с минимална пенсия под 300, 01 лв. Мисля, че колегите, които са били в 44-тото народно събрание знаят за този проблем такъв, какъвто е. Тази допълнителна подкрепа ще се получи от над 1 милион пенсионери с размер на пенсия под 300,01 лв. Искам да Ви обърна още веднъж вниманието в края, защото дискусията със сигурност ще е много интересна,

Така че днес става въпрос за политика и с Вашия глас, така както направихме с гласуването, което беше за субсидията на политическите партии, така както направихме реално с други гласувания, са да дадем знака

Не, изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Капон, благодаря Ви за подкрепата на нашия законопроект, още повече че и Вие имате подобен от Вашата парламентарна група. Аз искам да изкажа едно несъгласие с Вас, защото казвате: „няма ляво и дясно“.

неща, които предлагаме в този законопроект. Ще бъда силно изненадан, ако бъде подкрепен от тях този законопроект, но се съмнявам в това. С всичко, което казахте, съм абсолютно съгласен. Да, това наше предложение е последователно. Предлагаме го от 2017 г., от първия момент на 44-тото народно събрание до момента. Хубаво е, че Вие сте внесли законопроект сега и той е в същата посока, като нашия и, да, при едно нормално Народно събрание, при едно нормално стечение на обстоятелствата тези законопроекти щяха да бъдат събрани заедно, да бъдат гледани в Комисията и след това предложен обединен вариант на народното представителство за гласуване. За съжаление, не се случва това, но аз мисля, че ако приемем нашия вариант, който почти не се различава от Вашия – аз не знам защо казвате, че Вашият осигурителен доход е за 2015 г., като споменавате този за 2018 г., може би е лапсус или грешка, която направихте, но 2018 г. не е най-доброто решение, само че то е единствено възможното към момента. При нашите сметки и изчисления финансовите ресурси над пенсионната система биха издържали до до 2018 г., а истинското добро за тези хора – извинявайте, в пенсионна възраст би било преизчисляване със средния осигурителния доход за 2020 г. Само че струва страшно много скъпо, защото отлагахме това нещо да го направим 20 години, но трябва да се направи с последната година и след това всяка година да има адекватно

Благодаря Ви за репликата. Може би, когато говоря за ляво и дясно, говоря за всеки един от родителите ни, за тези, които няма значение за кого гласуват – дали гласуват за „Демократична България“, дали гласуват за ДПС, дали гласуват за БСП, дали гласуват за ГЕРБ. Тези хора със сигурност не са маркирани. Единственото, което ние виждаме, е, че те живеят в мизерия, това е единственото. Така че за мен лично това е единственият начин, докато в страната има нормално осигуряване, в което да можем да плащаме нормалните пенсии, които хората са заслужили, независимо от времето, в което са работили. Когато кажете на един учител, че е работил 42 години или 45 години и се е пенсионирал достатъчно рано някак си, просто така му се е стекъл животът, и днес взима под 300 лв., знаете ли, въобще не ме интересува дали неговите деца или той самият гласува за мен, или гласува за Вас.

Това, което ни представят като Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване, е ярък пример за политическа имитация, лицемерие и популизъм. Първо, че се пренебрегна нормалния ход на законопроекта. Аз не си спомням някакъв такъв случай, в който да става въпрос за разходване на бюджетни средства, законопроектът да не е минал първо през Бюджетната комисия, какъвто е този случай, и това не е случайно. Неслучайно се разглеждат такива законопроекти в Бюджетна комисия, защото там се събират становища от Министерството на финансите, от Националния осигурителен институт и още куп други. Нищо такова не се случи с този законопроект. Нямаха търпение да изчакат днес до 14,30 ч. колегите от „БСП за България“, за да чуят тези становища, които са готови, между другото, и решиха по пътя на чл. 53, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да предложат в Програмата Законопроекта. На всичкото отгоре той не отговаря на изискванията, както Ви казах сутринта, и на тази алинея. Ако в други законопроекти, които гледахме в краткото съществуване на този парламент, можеше да се запише: „Ако е възможно“, тук бъдете сигурни, че това, което предлагат, е абсолютно невъзможно. И сега ще Ви обясня защо. Няма предвидени такива средства, които те предлагат да се изразходват, в бюджета на държавното обществено осигуряване. За да се предвидят,

да представят проект на кабинет, който да реализира правителство, и всичко това, което предлагате в този законопроект, да стане факт, като направите актуализация на бюджета. Иначе без актуализация на бюджета – мисля, че колегите от Бюджетна комисия във Вашата група могат да Ви обяснят, нарочно се обръщам към Вас, защото на Бюджетна комисия това стана ясно, без актуализация на бюджета няма как да се случи това. Вие предлагате нещо, което е невъзможно сега за реализиране. Служебното правителство няма правомощия да прави актуализация на бюджет.

наистина не знам за какво си говорим. Та тук не само ако е възможно, но това не е възможно да се случи в този парламент. Още един път да Ви повторя: служебното правителство не може да прави актуализация на бюджет. Освен това казахте, че много пари ще струва.

които не могат без актуализация да се направят. Разберете, там е същността. Без актуализация на бюджета не може да се случи това. Това са несериозни подмятания, които правите. Обяснявам Ви как стоят нещата. Вярно е, че 2008 г. сте актуализирали за последен път, но какво Ви спря 2013 г. да направите тази актуализация, когато бяхте на власт, доколкото си спомням?

Три часа, след като сте върнали мандат за правителство, да предлагате нещо, което може да го направи само редовно правителство. Много слаба е думата, която използвам, че е лицемерно. Просто предлагате нещо невъзможно и Вие го знаете, и знаете, че правите в момента предизборна агитация и нищо повече. Иначе, да, пенсиите са ниски и няма човек в залата, който да не каже, че пенсиите са ниски, унизителни са, но нека да се поема отговорност от някой да прави. Ние направихме, каквото можахме.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Главчев, много неубедително обяснихте защо не може да стане това нещо според Вас, но аз да Ви питам, понеже казахте, че това не било минало през Бюджетната комисия. Петдесетте лева, с които купихте българските пенсионери всеки месец за изборите, минаха ли през Бюджетната комисия? лева минаха ли през Бюджетната комисия, които бяха пак директно дадени за подпомагане на българските пенсионери с цел по-добро представяне на изборите на Политическа партия ГЕРБ? ГЕРБ? Вие 10 години управлявате и казвате: 2013 г. защо не го е направила БСП? Ние работихме по Вашия бюджет по бюджета, приет от Вас, а да обяснявате на колегите от БСП, че всичко това трябва да мине през актуализация на бюджета… Вижте, ние имаме внесено такова предложение, а от кого може да стане актуализацията? Вие обяснихте, че от Министерския съвет, но, господин Главчев, кога ще ликвидираме бедността в България, защото всички опити, които бяха имитирани от Вашите правителства във времето, не доведоха до никакъв резултат. Хайде да гласуваме този закон – приканвам Ви, да гласуваме този закон, за да може поне българските пенсионери да имат искрица светлина в тунела, в който сте ги оставили. Благодаря.

(БСП за България.): Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Главчев, доста демагогия тук, от тази трибуна. Нямало как да стане, не било предвидено в бюджета, били нарушени някакви процедури в Народното събрание. Господин Главчев, а в предишното Народно събрание знаете ли колко пъти внесохме този законопроект, включително и в бюджета? Защо не го предвидихте? Тогава бяха ли нарушени някакви процедури? Защо Вие не го предвидихте в бюджета за тази година, за миналата, за по-миналата година, когато ние внасяхме същия законопроект? И сега тук сте били загрижени за българските пенсионери!? Да, да, ама не, както се казва. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Главчев, колеги! Само преди 10 минути Вие гласувахте да си запазите субсидията, нали така? нали така? Донесохте от девет дерета вода, за да докажете, че трябва да имате милиончета във Вашата субсидия, а сега за българските пенсионери няма пари. Така ли? Не си ли спомняте какво каза господин финансовият министър, че нашият фискален резерв е в прекрасно състояние и има 8,5 милиарда там. Е,

за да докажете, че трябва да си запазите милиончетата в субсидията, така сега ще намерите пари за българските пенсионери. Знаете ли как се живее с 300 лв. или с 330 лв., дори с 900 лв. – не може, господа, българските пенсионери мизерстват. Те са най-бедните в Европа. Не Ви ли е неудобно да кажете, че няма пари!? Чух госпожа Сачева преди два дни, че каза, че няма пари.

Заповядайте, господин Главчев.

Субсидията обаче не отива в приходната част на бюджета на държавното обществено осигуряване – мисля, че го знаете това нещо, откъдето трябва да се направят разходи. Обясних, че пенсиите са много ниски така е, но това, което имаме пред себе си като предложение, трябва да мине през актуализация на бюджета. Ако ние имахме правителство, щяхме да я предложим,

Госпожо Председател, аз имам една огромна молба към Вас, тъй като сте председател на този парламент. В залата има хора, които имат придружаващи болести, хора на години, и аз ще Ви помоля безсмъртните да си сложат маските. Моята съпруга работи в „Пирогов“ и води два етажа с Ковид

към институционалния ред на приемане на закони в България. При това институционалният ред на приемане на закони, който засяга огромно количество български граждани. Според мен трябва да се подхожда малко по-отговорно, а не както би казала майка ми – урбулешката. В Комисията, която трябваше да се проведе днес, мисля, че отиваме отново към отмяна на заседанието. Трябваше да има това заседание, където да се гледат тези законопроекти – миналия четвъртък

Ако бяхте гласували дневния ред – нормално заседание в сряда, в четвъртък щеше да се гледа на Комисията това, щеше да има нормален доклад и да бъде внесено днес на първо четене, след като са чути всички възможни становища, сметки, защото очевидно има сериозна разлика между сметките на вносителите и сметките на НОИ. По отношение на това колко ще струва преизчисляването на пенсиите на база 2018 г. Понеже времето напредва – точка втора: драги зрители, нито един лев, нито една стотинка на нито един български пенсионер, пенсията няма да се промени от всичко казано и гласувано днес тук. Няма да се промени, защото дори да се приеме това по някакви магически причини на второ четене някога, което трудно може да стане в този парламент, защото има едни три дни за предложения между четенията. (Реплики.) Даже седем – както и да е. Не виждам как този парламент ще оцелее повече от още едно, максимум две пленарни заседания. Няма кога да стане гласуване на второ четене. Това – първо. Второ, дори да се гласува на второ четене, няма ги парите. Това е помен не с чужда пита, а без пита и е хубаво всички български пенсионери да знаят, че няма пари за такова нещо. Тези пари не съществуват. С други думи, това, което ние днес най-много можем да направим, е да запалим една искрица надежда, която да бъде удавена след една седмица и да умре – да бъде унищожена. Най-вероятно някои хора разчитат в мътната вода на тази угаснала надежда да уловят някой и друг глас, с което аз не съм съгласен. Накрая третото нещо, което искам да кажа: не е проблемът изчисляването и базата на изчисляването на пенсиите със съответен осигурителен доход за коя година – не е това проблемът на българската пенсионна система. Проблемът на българската пенсионна система е, че тя е в тотална невъзможност да осигурява каквито и да било прилични доходи на българските пенсионери. А този проблем е вследствие от едновременното съществуване на три неща: намаляващо население, застаряващо население и липса на увеличаване на пенсионната възраст. Тези три неща едновременно означават мизерия за българските пенсионери, каквото и да гласуваме ние тук, защото при застаряващо и намаляващо население все по-малък брой работещи ще издържат все по-голям брой пенсионери. Физически е невъзможно един работещ да издържа двама пенсионери и тези двама пенсионери да живеят добре. Няма как да стане. Няма как да стане. Невъзможно е. Благодаря Ви.

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Ганев, като Ви чух точка втора и трета, разбрах защо от 10 дни Комисията по бюджет и финанси, била тя и временна, няма време да разгледа този най-важен законопроект. Недейте да да си представяте, че сте нещо, което Ви подминава самолет или нещо друго, просто Вие като председател трябваше миналата сряда не да отлагате гледането на точката, а да я разгледате. В четвъртък да имаме доклад, който да бъде гледан в петък в пленарната зала, а днес да го гледаме на второ гласуване. Това трябваше да направим и българските пенсионери щяха да разберат дали има, или няма пари и дали трябва, или не трябва да се актуализират пенсиите. Но Вие ясно казахте, че искате повишение на възрастта за пенсиониране. Ясно казахте, че не искате да се повишават пенсиите и повече няма какво да коментирате. Гражданите – българските избиратели – разбраха „Демократична България“ за какво се бори – за висока възраст за пенсиониране, за ниски пенсии и каквото може, това да получават – колкото има. После някой идва и казва 300 лв., 310 лв. Така че отговорният за това да няма днес доклад на Комисията сте Вие, господин Ганев, и никой друг, защото Вие сте председател на тази комисия и неподкрепата, която ние направихме при Вашето избиране, сега показва колко права е била парламентарната група, когато не Ви е подкрепила за председател на тази комисия. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за

Защото от дясното Ви обясняват как няма пари за това, пък има пари за самолети, които са още на чертежи, и хвърчат по небето. От дясното Ви обясняват как при средна продължителност на живота в България 72-73 години българите трябва да работят до 75 г., защото

така че има вдигане на възрастта. И при тази средна продължителност на живота в България няма как да говорим за по-голямо увеличаване на възрастта. престанете да говорите: няма ги парите, бюджетът... Съвсем спокойно може да бъде приет Законопроектът, да започне изплащането им от 1 юли, както е предвидено в него, и до края края ще влезе ново правителство и ще актуализира бюджета. За първите няколко месеца има резерв в пенсионната система да се плащат пенсиите. Другото, което невярно казахте, че няма да се увеличи, никой няма да получи нищо от това преизчисляване на пенсиите. Не

Господин Ганев, много приятно съм изненадан от Вашето изказване, защото много рядко в тази зала се чува истината, когато тя е нелицеприятна, както в случая. Само че Вие пропуснахте да кажете нещо друго. Не е въпросът за това дали ги има парите, или ги няма. Пари винаги могат да се намерят. От ГЕРБ сме за плащането на тези 50 лв., защото ние първи го въведохме. Сега всички много я харесаха тази идея, въпреки че я критикуваха в миналото, и решиха да продължат тази политика, която ГЕРБ въведе. Та проблемът не е намирането на парите – може да се увеличи дефицитът, могат да се вземат заеми, може да се намали партийната субсидия. Госпожо Зайкова, Вашето изказване беше манипулативно, защото ние от ГЕРБ гласувахме за намаляването на субсидиите. Тоест да обвинявате нас, че сме гласували против, е нечестно. Вие бяхте в залата и видяхте резултата. Но, господин Ганев, моята реплика към Вас е за това, че тези пари ги няма в разходната част на бюджета на НОИ. Тоест дори и този закон хипотетично да мине на второ четене в тази зала без актуализация на бюджета и допълнителен трансфер от държавния бюджет в бюджета на НОИ – тук е професор Адемов, той също може да го потвърди – и увеличен разходен лимит в бюджета на НОИ, нищо не може да стане! Тоест тук някои партии отляво и отдясно, между другото, защото има и дясна партия такава, която стои до Вас, си правят политика на гърба на българските пенсионери. Не е въпросът дали ги има парите, или ги няма; не е въпросът дали ще се приеме докрай този закон, или няма да се приеме докрай този закон. Въпросът е в това кой ще направи актуализация на бюджета, при положение че няма правителство! Вие знаете, че единствено правителството може да внесе при работещ парламент, а този се разпуска следващата седмица, актуализация на бюджета!

(ДБ): Благодаря, госпожо Председател. По ред на номерата или може би не съвсем в ред на номерата. По отношение на това, че в сряда можело да се гласува. В сряда нямаше становища на никого за тези законопроекти. И както установихме, има големи разминавания, говорим за двойно – между изчисленията на вносителите и изчисленията на НОИ, за това колко ще струва преизчисляването на пенсиите в рамките на една година и в рамките на четиригодишен хоризонт. Съответно Комисията е хубаво да чуе мнението на НОИ, да чуе мнението на Министерството на финансите, на другите държавни институции, които също са натоварени с отговорности, независимо от личния състав, който ги заема в момента. Поради което е безотговорно спрямо българските данъкоплатци и спрямо членовете на българското общество да се приемат закони, без да са направени сметките! Безотговорно е! Аз поне така го разбирам. Наричайте го, ако искате, дясно, ако искате, го наричайте, че съм канибал някакъв и искам да ям хората, но го намирам за безотговорно! Освен това ключовото нещо, което никога не бива да се забравя, е, че все пак важно за всеки пенсионер не е колко пари получава, а какво може да си купи с тях. И това е важно. ХАСАН По отношение на казаното от господин Добрев, аз съм напълно съгласен. Това, разбира се, са малко пό технически въпроси, но няма как, без да се промени държавният бюджет и бюджетът на НОИ, да се случи това нещо, защото, който министър извърши такова плащане или шеф на НОИ, ще бъде преследван наказателно, доколкото знам, за неизпълнение на Закона за държавния бюджет. Така че трябва да се промени бюджетът. А аргументът – ние сега да променим Кодекса и след това ще се промени бюджетът, е да харчим едни пари, преди те да са гарантирани. Аз намирам това за безотговорно отношение, безстопанствено отношение към българските данъкоплатци – отново. Една само забележка към господин Добрев. Този законопроект е за преизчисляване на пенсиите, не за 50-те лева – 50-те лева е друг законопроект, там са едни 185 милиона на месец. Имам още половин минута. Искам да кажа, че основната задача не е просто да се чуе в ефир, че някой радее за увеличаване на стандарта на живот на българските пенсионери. Ако има някой такъв в тази зала, да си вдигне ръката. Няма такъв! Всички искаме те да живеят по-добре! Въпросът е това да става отговорно. Защото няма как, отново.... В момента имаме наети лица по трудово правоотношение – основното количество хора, плащащи осигуровки – 2 милиона и няма 300 хиляди човека, и имаме толкова пенсионери. Ами няма как да живеят добре пенсионерите! Благодаря Ви, господин Ганев. Господин Адемов, заповядайте за изказване. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Начинът, по който се провежда дискусията дотук по един толкова важен въпрос, бъдете сигурни, отвращава българските пенсионери. На следващо място, този начин е контрапродуктивен както за бюджета на държавното обществено осигуряване, така и контрапродуктивен за тези, които са вносители на Законопроекта. Защо казвам това? Това е изключително важно. Не е вярно онова, което казва господин Ганев, че не било възможно това да се случи. Проверете Закона за публичните финанси, в неговия чл. 16 е казано, че Народното събрание не може в рамките на бюджетната година да поема задължения, които са финансово обвързващи! Само че може и да предложи това да се случи от 1 януари следващата година! Изключвате ли тази възможност? Няма как да я изключите, тя е законово регламентирана! На следващо място. Тук се говори за лява, дясна политика, за лява част на залата, за дясна част. Уважаеми колеги, въпреки че има има експерти, които казват, че има леви и десни инструменти на социалната политика, социалната политика, най-общо казано, е възможната политика – тази, която може да се реализира! Всичко останало е в сферата на илюзиите, всичко останало е в сферата на това какво искаш да постигнеш, без да знаеш как да го постигнеш. Аз искам да кажа няколко думи, връщайки се към Законопроекта, защото всичко, което се каза дотук, има много малко общи неща със Законопроекта. Какво предлагат колегите от „БСП за България“, и не за първи път? И не е вярно това, че нямало становища! Да, от гледна точка на процедури и правила е вярно, защото това е в основата на демокрацията, така трябва да бъде – правила и процедури. Само че колегите от „БСП за България“ този проект по правилата, по процедурите го внасят за пети или шести път! Това не означава, че най-важният елемент в тази дискусия е, че няма становища. Не е вярно – има ги становищата. Има даже и становище, който се интересува, на Комисията по осигурителни отношения към Националния съвет за тристранно сътрудничество! Ако някой не е чел това становище, за голямо съжаление… Казвам – за голямо съжаление, защото политическото решение на нашата парламентарна група е да подкрепим това предложение. Разбира се, има и експертни неща, които ще ги кажа малко по-нататък в изказването как може да се случи, кога може да се случи, при какви условия може да се случи. Националният съвет за тристранно сътрудничество, Комисията по осигурителни отношения отхвърля този законопроект. Единствените, които са подкрепили Законопроекта, са колегите от „Подкрепа“. Това го има в становището на Националния съвет за тристранно сътрудничество, прочетете го, Комисия по осигурителни отношения. Становището е отпреди един-два дни. Колеги, условията, в които се намираме в момента –предизборна ситуация, старт на предизборната кампания. е и други години, в които политическите сили, които участват в предизборната надпревара, се опитват да се прецакат, извинявам се за този израз, както се случи в момента, между другото, на тема „Социална политика, социални възможности“, с оглед единствено и само по някакъв начин да се харесат на Негово величество избирателя, да получат доверието за сметка обаче на много други решения, за които ще говоря след малко. Защо казвам това? Защото искам да върна тези, които не си спомнят 2008-а и 2009 г. Забележете, 2009 г., юли месец са парламентарните избори. Преди това – 2008 г., октомври месец – преизчисляване на пенсиите с осигурителния доход за 2007 г. Има още пет социални мерки, които са свързани с българските пенсионери и с българските майки!

коефициентът за прослужена година стаж от единица стана 1,1, което на практика означава 10% увеличение на пенсиите. На следващо място, пак от 1 април максималната пенсия за стаж и възраст от 490 лв. стана 700 лв.! На следващо място, от 1 юли осъвременяване отново на пенсиите с 9% – пет мерки, които касаят пенсиите. И още една мярка, която касае майките. Срокът на майчинството от 315 стана 410 дни. Това беше предложение на Тройната коалиция. И знаете ли кой спечели изборите? ГЕРБ. Така че внимавайте със социалните предложения, особено с тези, които не са достатъчно добре аргументирани, особено тези, за които не може да има доказателства в смисъл, че те ще помогнат на българските пенсионери. Уважаеми колеги, искам да кажа още няколко думи. Какво е определението за пенсия? Тук стана въпрос, че не може да се преживява с този размер на пенсии. Да, това е така! Само че универсалното определение за пенсия е „доход на заместващите от труд доходи“. Тоест, докато си работил, докато си бил в трудовоправни отношения, си получавал заплата, а пенсията е процент от тази заплата. Заместващ доход на доходите от труд! Универсално определение! Което на практика означава, че няма как да задоволяваш всичките си потребности с доходите от труд. Няма как това да стане! Затова държавата и Конституцията са измислили друга защитна мрежа и това е мрежата на социалното подпомагане. Само че там има подоходен критерий и това „стяга чепика“ на всички останали. Уважаеми колеги, защо казвам всички тези неща? За да стигна до размера на пенсията. Както се казва, размерът винаги има значение. Размерът на пенсията се определя, като доходът се умножи по годините стаж с коефициент 1,2. Ето единия от проблемите на пенсионната система. Коефициентът 1,2 беше стопиран от колегите от ГЕРБ – 2019 г. Реформата от 2015 г., отново на ГЕРБ и „Обединени патриоти“, казваше, че този коефициент трябва да се увеличи до 1,5. Това е естествен начин за увеличаване на пенсията. Защо колеги, когато от „Движението за права и свободи“ предлагахме този коефициент да бъде увеличен вместо 1,2, да бъде 1,3, с 10% увеличение, Вие отхвърлихте това предложение? Един естествен начин! Тоест, за да можем да разчитаме на това българските пенсионери през осигурителния си принос да получават размера на пенсията, който заслужават по пенсионната формула, трябва задължително всяка година стаж да има друг коефициент, а не този, който е стопиран, който е фиксиран! На следващо място. Как пък се определя този доход? Доходът се определя, като индивидуалният пенсионен коефициент се умножи по средномесечния осигурителен доход 12 месеца преди датата на пенсиониране. И какво се оказва сега? извинявам се, господин Гьоков, е много активен на тази тема, ще дам пример с него, хайде и с госпожа Капон. Примерно господин Гьоков се е пенсионирал преди 10 години. Той има индивидуален коефициент, който се изчислява: неговият доход върху средния осигурителен доход за страната към онзи момент, защото пенсионното производство е производство и то е към един момент – към този момент има размер на пенсията. На следващо място, това, което казват колегите – тези, които имат един и същи принос, респективно имат един и същи индивидуален коефициент. Ама няма как да имате един и същи индивидуален коефициент никога! Знаете ли защо? Защото всеки месец осигурителният доход се променя, респективно се променя и индивидуалният коефициент. Всяка година средният осигурителен доход расте, което означава, че този, който е с новоотпусната пенсия, винаги ще има по-голям размер. И тук идва въпросът: по какъв начин трябва да се осъвременяват пенсиите, за да не изостават така наречените стари пенсии, въпреки че няма такова понятие „стари пенсии“. Вижте сега за какво става въпрос. Колеги, ние сме приели през годините така нареченото Златно швейцарско правило. Златното швейцарско правило казва: „Осъвременяване на пенсиите с 50% ръст на осигурителния доход и 50% ръст на инфлацията“. Но забележете, 2007 г. 2007 г. инфлацията е била 8,1%, 2020 г. инфлацията е 0,1%. В същия момент, осигурителният доход е нараснал близо три пъти и в момента

а инфлацията пада, няма как да очакваме това наречено Златно швейцарско правило да реши проблема с така наречените стари пенсии. Затова ние от ДПС всяка година предлагаме в хода на бюджетната процедура това съотношение да бъде 75% осигурителен доход, 25% инфлация, за да може да не изостават така наречените стари пенсии. Само че няма кой да ги приеме тези предложения – дали от неразбиране или по друга причина, не знам. На следващо място. Колеги, място. Колеги, това, което се предлага сега – нека да видим общият брой на пенсиите не на пенсионерите, на пенсиите. Общият брой на пенсиите в момента, към края на месец април е 2 млн. 108 хил. По предложението, което се прави, увеличение ще получат 56%,

преизчисляване на пенсиите, отпуснати до края на 2017 г. с осигурителния доход за 2018 г. Значи, от 2 млн. 108 хил. пенсии, увеличение ще получат 56%, 44% няма да получат увеличение. Защо? Защото 61 хил. 300 са пенсиите, които плаща държавният бюджет. Те са извън пенсии, несвързани с трудова дейност се наричат, за които плаща държавният бюджет. На следващо място, пенсиите, отпуснати след 31 декември 2017 г., естествено, че ще са с друг осигурителен доход, те няма как да получат увеличение – това са 285 хил. и 600. Пенсии с неблагоприятно преизчисляване – има и такива. И най-голямата група – пенсиите, които след преизчисляването отново остават на минималния размер. Защото сега е ясно, че тези, които получават 300 лв. пенсия – минималният размер на пенсията, нямат осигурителен принос 70% от тях. И политическото решение на ГЕРБ и на „Обединените патриоти“ направи така, че половината български пенсионери да са на минимален размер. Защо казвам всички тези неща, защо давам тези примери? Защото това, което се предлага в момента, струва 1 млрд. 110 млн. до края на годината допълнителен разход откъм бюджета на държавното обществено осигуряване. Тези пари в бюджета на държавното обществено осигуряване ги няма. Аз обаче ще кажа и нещо друго – няма ги и 50-те лева, които се дават с постановление на Министерския съвет за месец април и за месец май, защото в бюджета на държавното обществено осигуряване са заложени малко над 300 млн. лв., с които с които се изплащат тези 50 лв. за първите месеци – януари, февруари и март. Другите пари ги няма. Как ги плащаме тогава, като ги няма? Как? С буфери, с какво – с намаляване на някои предвидени разходи, това на този етап не е ясно. На следващо място, уважаеми колеги, тук на темата самолети, минаха самолети и така нататък, чух една реплика, която искам да я споделя с Вас милиарда или там колко милиарда са дадени за самолети. Уважаеми колеги, бюджетът на фонд „Пенсии“ за 2021 г. – само на пенсии, без майчинско обезщетение и другите рискови, е 12 млрд. 137 млн. – 12 млрд. 137 млн.! Докато самолетите или други разходи са еднократен разход, пенсии се плащат всеки месец, всеки месец. Всеки божи месец Националният осигурителен институт превежда 980 млн. – 980 млн. само за този унизително нисък ръст на пенсиите в България!

„трябва да има становище“ – разбира се, че трябва да има становище, трябва да чуем мнението на експертите. Да, ама ние отдавна сме го чули това мнение и знаем. Проблемът не е в това, проблемът е, че ако искаме това преизчисление да се случи, можем да го направим. Ако искаме да завещаем на следващото Народно събрание празен чек, можем да го приемем по начина, по който е предложено. Ако искаме да спазваме законодателството, можем да приемем идеята за преизчисляване и да кажем, че с бюджета за следващата година правим така нареченото преизчисление. Това са аргументите, с които исках да изразя нашата позиция. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Адемов, знаете колко Ви уважавам и уважавам Вашата експертиза, но и Вие казахте нещо вярно, че пенсията е заместващ доход. Така ли? Но пропуснахте да кажете колко процента е заместващият доход? Ей сега аз ще го кажа: това е 35%, дами и господа, а в Европа няма заместващ доход на пенсия под 70%. А има страни, като скандинавските, където са 80 и 90%. Кажете ми, когато получавате заплата 1000 лв. и получите пенсия 300 лв. или 350 лв. – това заместващ доход ли е, или срутване в бездната на неплатежоспособността. Ето затова искам да Ви помоля. Уважавам това, което каза господин Адемов, но така или иначе изход от тези неща има, дами и господа. И затова аз Ви моля да гласувате наистина за осъвременяването на пенсиите, защото състоянието на българските пенсионери е унизително. Не забравяйте, че издръжката, която колегите от КНСБ сметнаха и която не стига на нито един пенсионер, на нито един, е е за миналите цени. Идват цена парно, ток, вода с 10 – 15% увеличение. Няма продукт от тези, които са от първа необходимост, който… Да, наистина изгладената инфлация, господин Адемов не е 0,8%, а вече е към 3%, но изгладената, защото олиото е с 14%,

Благодаря, госпожо Председател. Една много бърза реплика към господин Адемов, приемайки всички забележки, че е имало становища в предишни внасяния. Разбира се, те никога не са били в тази конкретна ситуация, в която се намираме в момента. Напълно съм съгласен с… Всъщност за мен най-важното, което казахте: ако датата на влизане в сила беше 1 януари 2022 г., под страх от бой от тъщата, аз щях да гласувам за. Но от датата 1 юли 2021 г. е безотговорно. Това искам само да кажа.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Изключително разочарована съм на такова място да слушам как нещо не може да стане. Не сме избрани да сме тук и да обясняваме часове защо и как няма да стане. Нека да си признаем само, че този законопроект можеше да бъде приет, ако не беше забавен докладът от Комисията. Нека също да признаем, че всички социални законопроекти бяха забавени и от тази комисия, и от Здравеопазването. Нека да си признаем, че не беше необходимо точно този най голям законопроект да влиза в момента за обсъждане. и по-неспорни социални закони да влязат за обсъждане, които са също, както беше Законът за личната помощ – 80 милиона извънреден бюджет за тази година, имаше за учениците предложение също от БСП, но това няма да го коментирам в момента. Това, което всички знаем, е, че можеше да се актуализира и бюджет, можеше и да влезе преди гласуваните промени и да има обсъждане само от три дена, и да бъде в момента на второ гласуване, ако имаше второ гласуване, това

Социална комисия, Комисия по социалната политика, за да може тя самостоятелно да внася доклади на база на опита, на база на всички становища и разчети, които са правени вече толкова много пъти и отлагани непрекъснато, за да може тя да си внася докладите по възможно най-бързия начин. Това е моето предложение. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, благодаря Ви за репликите. Отзад напред. Уважаема госпожо Пенева, аз през цялото време на моето изказване говорих как това може да стане, въпреки тези предложения, въпреки начина, по който това предложение на колегите от „БСП за България“ е направено. Но по-важният въпрос е друг: дали е могло комисиите да заседават или не – сигурно е могло. Но в тези извънредни ситуации, очевидно е, не е от най-голямо значение дали има становище на комисията или не. На следващо място, господин Ганев, не е казана тази дата, тази дата е казана в Закона за публичните финанси. Това е текст в Закона за публичните финанси, който казва, че в хода на календарната година не могат да се приемат законопроекти, които натоварват допълнително бюджета с непредвидени приходи и непредвидени разходи. Тоест може това да се случи, няма как да се ограничи законодателната инициатива, но това може да се случи, като се предвиди в бюджета за следващата година. Сега обаче един друг важен въпрос, който засегна и госпожа Зайкова. Вижте, колеги, през всички тези 30 години осигурителната система беше принесена в жертва на всички реформи, реализирани или нереализирани в България. Осигурителната система стана заложник на реформата в сектор „Сигурност“, на реформата в рудодобив, въгледобив, на реформата в земеделието. Знаете за възрастта за пенсиониране. Господин Господин Ганев, вие най-добре знаете преди 30 години или по скоро 2000 г., когато беше заложена тази реформа на социалното осигуряване в България, новият начин на пенсиониране, новият пенсионен модел, тогава разчетите, параметрите бяха съвършено различни. Тогава ставаше въпрос за осигурителни вноски над 30%, сега са 19,4%. Тоест през тези години, намалението на осигурителните вноски е довело до 16 милиарда по-малко вноски в системата на социалното осигуряване, защото, ако ги имаше тези 16 милиарда, нещата щяха да изглеждат по съвършено различен начин. Но така или иначе, за да се реализират реформите в другите секторни политики, ние направихме така, че пенсионната система да страда. Не само да страда, а да страда в момента с финансови проблеми, с финансови затруднения. Затова, когато говорим за пенсионно осигуряване, трябва да сме много внимателни, защото социалното осигуряване в България винаги е било свързано по един или друг начин с всички останали секторни политики. Благодаря Ви, господин Адемов. Заповядайте за изказване.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Явно с насрочването на датата за следващите избори предизборната кампания вече силно е в разгара си. Много им се иска на колегите от БСП темата за социалната политика, и социалната политика като цяло, да е лява, много им се иска да я монополизират и само те да се идентифицират в нея. Искам да изразя мнението на „Демократична България“. „Демократична България“ имаме социална програма и ако Ви беше толкова интересно как ще гласуваме, можехте да видите това в програмата и в заявките, които сме дали. „Демократична България“ винаги сме твърдели, че има нужда от преизчисление на пенсиите и че това, което колегите от ГЕРБ правиха месеци наред да залъгват пенсионерите, използвайки ги с тези 50 лв., и по този начин да нарушават всякаква логика в пенсионната система, да разрушават доверието на хората в това, че наистина размерът на пенсията зависи от това кой какво е внасял като осигурителни вноски, това също не е за подценяване. Но да се лъжем, че в момента, при оставащите броени дни на парламента, ние можем да прокараме този закон, е наистина гавра с избирателите. Ако сме минали в режим на предизборна кампания, нека да я водим честно. В тази връзка изказването на колегата Ганев беше насочено точно в тази посока – социалната политика трябва да е и реалистична, защото именно в социалната политика най-често навлиза популизмът, колеги от БСП и от останалите групи. Вие, трите най-големи политически партии, не дадохте възможност този парламент да работи по-дълго и да приеме всичките тези наложителни мерки, защото нито една от трите партии не пожела да предложи състав на правителство и не положи и минимални усилия… Може да се изкажете след това, госпожо Караянчева. След като Вие сами решихте животът на този парламент да е толкова кратък, не очаквайте да могат да влязат всички реформи и ние да реформираме държавата в тези няколко дни. С удоволствие ще работим в тази посока в следващия парламент, а и не само в посока преизчисление на пенсиите, ние имаме готови готови предложения в сферата на дългосрочната грижа – нещо, което ГЕРБ от години говорят и остава само на хартия, нещо, което също толкова силно касае пенсионерите. Ние имаме предложения за третия стълб на пенсиите – предложения, които дават възможност на хората да инвестират и да получават достойни доходи. Ние имаме предложения за наистина мащабни реформи, за които обаче е нужно време, а това, което правите в момента, е предизборна кампания.

Това обаче, с което не мога да се съглася – всъщност, съгласявам се, Вие сте установили, че трябва да има правителство и че има някаква отговорност, която трябва да се поеме. То заради това е популистко в момента това да се прави, при положение че тук няма правителство, което да поеме всъщност този разход и да има тази отговорност. С едно обаче не мога да се съглася. Казахте: трите големи партии. Съжалявам, но ние бяхме единствената партия, която даде структура и състав за правителството. Ние поканихме единствената партия, с която считаме, че все пак в

Заповядайте за втора реплика Само накратко. Искам да не се съглася с това, че е популизъм

Няма. За дуплика – заповядайте. Наистина ли смятате, че правителството, което предложихте, изглеждаше сериозно и изглеждаше като сериозен сериозен опит да направите нещо, колеги? Не е така. Ако има някой, който трябва да се извини днес, това е председателят на партия ГЕРБ, който направи Вашата партия токсична за всяка партия, която си позволи (ръкопляскания Това е причината ние да не присъстваме и да не отговорим на поканата Ви за преговори. ПРЕДСЕДАТЕЛ Правя процедура за прекратяване на дебата. на първо гласуване на законопроект и парламентарните групи имат все още време, което не е изчерпано. Госпожо Нинова, заповядайте.

Уважаеми български граждани, за нас от БСП най-големият проблем в България е бедността и неравенствата. Най-основната ни цел е да правим политики, с които да намаляваме бедността и неравенството. Уви, след кризата те не само че не намаляват, а се увеличават. Официалните данни на БНБ и на Националния статистически институт сочат, че дори и по време на кризата всеки един ден в България се е раждал по един нов милионер, а половин милион българи са изтеглили от банките спестяванията си до 1000 лв. Ето Ви доказателството за увеличаващата се бедност и неравенство. Когато се погледне разумно и аргументирано кои хора са най-засегнати от тази бедност и неравенства, се вижда, че това са възрастните хора – най-вече пенсионерите и младите семейства. Ето защо ние упорито, последователно, а и сега след кризата още по-аргументирано и неотстъпчиво предлагаме преизчисляване на пенсиите. Защо това не е популизъм и не е предизборно предложение? Защото, уважаеми колеги, го внасяме за пети път. Всяка година от предишния парламент, когато се гледа бюджет, ние внасяме алтернативен бюджет на НОИ и алтернативен държавен бюджет, в който до стотинка аргументирано сме изчислили и предложили преизчисляване на пенсиите. Ма няма избори, ама има избори, за нас не е важно. Ние имаме приоритет – бедността и мизерията на възрастните хора. Втори аргумент: защо не е популизъм и не е предизборно? Защото сме единствените, които вече сме го правили. През 2008 г. са преизчислявани пенсиите по начина, по който предлагаме и сега, и пак не е било съобразено с избори, или не. Сега аргументите на тези в залата, които казвате – не. Най-възпитано ще ги определя като несериозни, може би заслужават по-силно определение. Първи аргумент, който чухме, няма становища на Националния осигурителен институт, Тристранния съвет и така нататък. Уважаеми бюджетари от „Демократична България“, по това предложение, което е внасяно пет пъти, има пет пъти събирани становища на всички отговорни институции, които трябва да си дадат мнението, пет пъти тази дискусия е водена и тук, и в Тристранния съвет, и в Бюджетната комисия. Ако Ви беше интересно, можеше да прочетете тези становища. Така че този аргумент го оставяме настрана. Втори аргумент – трябва актуализация на бюджета. Разбира се, и за най-елементарно подготвения финансист, икономист, юрист, депутат е ясно, че това не може да стане без актуализация на бюджета. Само че питам същия колега Ганев – председател на Бюджетната комисия, защо предложението за решение на Народното събрание, с което да задължи Борисов да направи актуализация на бюджета, стои някъде във Вашите чекмеджета и не вижда бял ден? Защо Ви е необходимо ново правителство, видите ли, което не било съставено веднага и сега, за да има актуализация на бюджета. Ако това предложение на БСП беше гласувано и решено – сега, ето тук, трябваше да е Борисов и да обяснява какво е актуализация на бюджета и как ще плати пенсиите? Кой го спаси от това? Най-малкото „Демократична България“, защото не го внесе председателят в Комисията, пък иначе щяхме да видим кой как гласува в залата. Извинете, но това вече не знам как да го определя? Сериозен човек, експерт, бюджетар, председател на комисия, да каже, че ще гласува милиард и двеста милиона лева само защото го е страх от бой от тъщата показва равнището на този парламент. И този аргумент го оставям настрана. Уважаеми колеги от „Демократична България“, най-вече защото Вие бяхте най-остри към нашето предложение, нападнахте ни с думи за популизъм и предизборна агитация, само че аз искам да припомня факти. Когато внасяхме това същото предложение преди години, Вие бяхте част от правителството на Борисов и гласувахте против него тук, в залата. Не го правим сега предизборно и Вие да казвате: „Не, не става“, правехме го тогава и Вие като част от коалицията с ГЕРБ гласувахте „против“. Така че бъдете честни и откровени с хората, когато излагате аргументи защо сте против. И сега, разбира се, най-важният въпрос: откъде пари? Защото аргументът обикновено е, че няма пари за това. Пари за всичко има, важно е кой политик и коя партия какви приоритети си поставя. Ето наше предложение за произход на пари за пенсии например – в Сребърния фонд има 3 млрд. 300 милиона, които са само за пенсии. Фондът беше създаден от БСП целево, в него да се събират средства от концесии, от приватизации само за пенсии и за нищо друго. Какво прави ГЕРБ със Сребърния фонд? Държи го в резерва, за да отчита на хартия, че резервът е висок като стойност. Не знаем дали са там парите, не получихме много ясен отговор. Ще видим, когато започне истинската ревизия на това управление. Държат го в резерва, за да се хвалят с финансова стабилност и висока стойност на резерва, въобразявайки си, че по този начин демонстрират финансова стабилност на страната, от което ще дойдат големи инвестиции. Не, не идват инвестиции. А защо тези 3 млрд. 300 милиона не се използват за пенсии?! Ето Ви един източник на средства. Втори източник на средства. Чух, мисля пак от „Демократична България“, един от колегите да казва, тоест да повтаря наша теза, че в България годишно се крадат 10 млрд. лв. от правителството в досегашното управление. Казвали сте го Вие. Хайде да направим така, че тези кражби да спрат и ето Ви не по един милиард за пенсии, а по три милиарда за пенсии и пари за още много неща. Има ли воля обаче това да се случи – да се направи докрай ревизия на управлението на ГЕРБ, да се спрат тези течове и кражби и да се насочат там, където е необходимо, с някаква грижа за хората, за пенсионерите, за младите семейства и така нататък? И трети вариант, нека да се отделят от НОИ социалните плащания, както предлага господин Адемов. Да се поемат от бюджета а в НОИ да останат само изплащанията на пенсиите за труд. Има разумни решения, важно е да има разумна воля, защото, когато искаш да направиш нещо, намираш начин, когато не искаш, намираш оправдание. Ние искаме последователно, принципно, стабилно и неотстъпчиво преизчисляване на пенсиите, защото възрастните хора – майки и бащи, не могат повече да живеят така и всички го знаете. Не може с 300 лв. да се посрещат елементарни нужди на живот! Как ще стане? Ние ще го измислим. Ето ние предлагаме един вариант. Дайте друг да седнем нормално, разумно и да решим. Не, отричате всичко – не било възможно, нямало пари. Не, и възможно е, и има пари! Уважаеми колеги, на финала сме на този парламент. За един месец работа не сме приели нито един закон освен Изборния кодекс. За един месец нито един закон в полза на хората, в чийто интерес в първия ден тук се клехме, че ще работим в интерес на хората. И за един месец нищо освен Изборния кодекс. Какво говори това, че си гледате партийния, егоцентричния, личния интерес? Нека приемем Изборния кодекс и да отиваме на избори. А тези хора с 300-те лв. пенсия? А младите семейства, останали без работа от кризата? А бизнесите и малките фирми, които фалират? Ще чакат! Та така за един месец нито един закон в интерес на хората. Обръщам се към Вас, че днес е последният ден, в който можем да поправим това, за да бъде запомнен макар и като много кратковременен този парламент с едно смислено решение. Има време да се приеме и на първо, и на второ четене, стига да има воля. Нашата е налице – Законът е пред Вас, очакваме гласуването. Нека да видим има ли реплики и дуплики и след това ще направите личното обяснение. Реплики? Няма. Заповядайте, господин Ганев. тъщата, точно. Все пак, важните неща! Госпожо Нинова, ама все пак малко чувство за хумор може ли човек да си позволи от тази трибуна? Не може за пенсиите, добре. Личното ми обяснение е следното: това не беше аргумент, а опит за шега. Може би не особено успешен, простете ми! ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ганев. Госпожо Манолова, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ ще подкрепи този законопроект. Това е един от малкото останали шансове на Четиридесет и петото народно събрание да оправдае своето съществуване. Факт е, че от многобройните законопроекти, които бяха внесени в парламента и от нашата парламентарна група, и от тази на БСП, които се отнасят до решаване на социални проблеми на българските граждани, нищо не стигна до пленарната зала. Това е първият законопроект, който влиза в пленарната зала и който предстои да бъде гласуван от народното представителство. Тук няма да обръщам внимание даже на факта, че Законопроектът за преизчисляване на пенсиите на база осигурителен доход 2018 г. сме внесли и ние от „Изправи се! Мутри вън!“. Няма да отбелязвам и че по принцип практиката показва, че когато има едни и същи законопроекти, които третират една и съща материя, би следвало да се разглеждат заедно, защото в случая по-важно е друго наистина крачката, свързана с преизчисляването на пенсиите на българските пенсионери, да бъде направена. Това е важното, не кой го е внесъл, а кой ще го подкрепи сега в пленарната зала и ще даде живот на този законопроект. Аз няма да повтарям аргументи, които са абсолютно справедливи и които се чуха в тази зала, че благодарение на последните 11 години управление на ГЕРБ България продължава да е държавата с най-бедното и най-болното население, най корумпираната държава, с най-тежката пропаст между шепата богаташи и милионите, които живеят под прага на бедност и работещи бедни, но основно български пенсионери. милион и 100 хиляди български пенсионери живеят с пенсии под 369 лв., под прага на бедност. Това наистина е срамно. Да оставим възрастните хора, нашите родители, да мизерстват и да се чудят кое първо да платят – дали храната, дали сметките за ток и за парно или лекарствата. Въпросът откъде пари? Вижте, решението на Борисов да даде на българските пенсионери по 50 лв. до датата на произвеждане на изборите струваше на държавната хазна около 950 млн. лв. Предоставянето на 50 лв. до края на тази година, което ние от „Изправи се! Мутри вън!“ сме предложили, тъй като хората свикнаха с тази надбавка в условията на криза и за тях тя вече е придобито право, ще струва до края на тази година 740 млн. лв. Аз не вярвам, че ще има правителство, било то служебно или редовно, което ще лиши което ще лиши възрастните хора на България от тази добавка от 50 лв. Това ще струва на хазната 740 млн. лв.! Далеч по справедливото решение наистина е преизчисляването на пенсиите на база осигурителен доход 2018 г. Това сме предложили и ние и ще подкрепим предложението на БСП, защото това е справедливото решение. Това е решение, което ще засегне в положителен смисъл, ще стигне и ще подкрепи един 1 милион 600 хиляди български пенсионери, които чакат вече колко – 13 години преизчисляване на пенсиите. Последното наистина беше през 2008 г. на база осигурителен доход 2007 г. Два пъти се е повишил осигурителният доход и наистина разликата, ножицата между старите пенсии, които са получени преди 13 – 10 – 8 години, и тези, които сега се получават при един и същ принос в осигурителната система, е драстична, което не е справедливо. Така че остават наистина броени дни, в които ние трябва да покажем, че не сме забравили защо ни изпратиха хората в Четиридесет и петия парламент. Това е Законът за преизчисляване на пенсиите, който трябва да бъде подкрепен. Това е Законът за личната помощ, който влезе в Програмата на това Народно събрание. Това е подкрепата от 50 лв. за пенсионерите до края на тази година в зависимост от това от коя дата бъде възприето преизчисляването на пенсиите. Това е нашето предложение за получаване по 120 лв. ваучери за храна и за пенсионерите, които имат пенсии под 300,001 лв. Това Това са социалните законопроекти, които хората очакват. Надявам се, че днес Бюджетната комисия най-накрая ще се заеме и със законопроектите за подкрепа на бизнеса, на самоосигуряващите се лица, на малките фирми. Разбирате ли, че България е единствената държава, която е оставила в условията на пандемия гражданите ѝ да бедстват, да мизерстват. Самоосигуряващите се лица нямат и стотинка подкрепа от българската държава. Така е и с малките фирми. Но най-бедстващи и най-ощетени са българските пенсионери. Така че оставам на съвестта на всеки народен представител, независимо откъде е предложението, да подкрепи този законопроект. Защото той ще бъде важната крачка наистина, която може да направи този парламент крачка, която да бъде закрепена и от следващия, и от по-следващия. Достоен живот на възрастните хора на България – дължим го. Гласувайте по съвест. Наистина от този вот ще зависи кой си спомня обещанията, които е давал на своите избиратели и кой наистина се е самозабравил. Благодаря Ви, госпожо Манолова. За реплика – господин Чолаков, заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Колеги! Госпожо Манолова, искрено съжалявам, че няма да можем да гласуваме този проект на второ четене. Бих го гласувал на първо, разбира се. Но Вие сега ли се сетихте, че това са най-важните законопроекти? Защо всъщност ние не се занимавахме от първия ден с този законопроект и с другите подобни нему, а започнахме с Изборния кодекс, започнахме с една комисия за разследвания, която няма да доведе до никакъв резултат, и започнахме изобщо с изчегъртване, с мачкане и с опит за революция, който ще завърши с фиаско? И аз дойдох в този парламент с идеята, че ще правим добри неща и, пак казвам, с удоволствие бих го гласувал този проект, бих участвал в обсъждането му, разбира се, защото той нито е прост, нито е лесен. Но, за съжаление, няма да можем да произведем добър резултат. Останахме с един Изборен кодекс, който беше приет за една нощ и ще останем с една комисия, която няма да свърши нищо. Съжалявам, казвам Ви, искрено съжалявам, но не сме ние виновни. Не е ГЕРБ в този парламент виновен за това, което стана. Виновни са тези, които имаха шанса да правят реформи и го пропиляха абсолютно безразсъдно, водени от реваншизъм и злоба. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Чолаков. За втора реплика? Няма. Госпожо Манолова, за дуплика.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Чолаков, нека да погледнем фактите. Моят въпрос към парламентарната група на ГЕРБ е колко законопроекта внесохте в този парламент? Освен Изборния кодекс, който внесе Вашата парламентарна група, и Комисията за „Росенец“ какво друго внесохте? Бяхте ли Вие сред тези, които се противопоставяха всеки път, когато парламентарната група на „Изправи се! Мутри вън!“ настояваше в седмичната програма да влезе някой от законопроектите, които са в подкрепа на българските граждани, пак повтарям, подкрепа за микропредприятията и малките фирми. Не само за тези, които са затворени по време на пандемия, но и тези, които имат намалял оборот, подкрепа за самоосигуряващите се лица, подкрепа за стартиращите бизнеси, подкрепа за домакинствата, в които членовете им са останали без работа заради пандемията и не са подкрепени по друг начин. Ами днес с Вашите гласове не влезе нашият законопроект за осигуряване на 50 лв. на възрастните хора до края на тази година. С Вашите гласове, разбира се и от други парламентарни групи, но основно с гласовете против на ГЕРБ. Вие не искате хората да са спокойни – Вие искате бащицата Борисов да им подхвърля по 50 лв., което да става по някакъв начин, но не и по регламентирания в българската Конституция с решение на българския парламент. Това са по 105 млн. лв. на месец, които е редно да бъдат обсъдени от народното представителство. А що се касае до Комисията по ревизията, има още две заседания, които, уверявам Ви, ще бъдат изключително интересни и всичко, което е събрано в нея, ще отиде в съответните компетентни органи. Знам, че това е големият страх на ГЕРБ. Знам, че панаирите, които се произвеждат там, са от страх. Знам, че организираните пропагандни групи, които се вихрят срещу представителите на партиите от от протеста, наистина показват паникатаките, в които се намирате и Вие, и Вашият лидер. Така че Комисията по ревизия ще бъде продължена нейната работа, надявам се от служебното правителство, и факти за безобразията и злоупотребите на ГЕРБ на всички нива в администрацията ще станат ще станат факт и ще получат справедливо наказание от българската правораздавателна система. А сега това, което можете да направите просто гласувайте за този законопроект. Нека да започнем отнякъде, нека пенсионерите и техните пенсии са първото положително нещо, което сме направили в условията на консенсус сега тук с натискане на глас за. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, госпожо Манолова. Господин Попов, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Преизчисляването, актуализацията на пенсиите по нашето предложение представлява увеличаване на пенсиите, но не само с 50 лв. еднократно, предизборно, а изобщо по принцип. Предложението ни означава стабилност и предвидимост, с възможност за прогнозиране и планиране както на държавния бюджет, така и за семейния бюджет на всеки достоен български пенсионер, който е отдал живота си, трудейки се за България, и сега има съвсем естествени и справедливи очаквания да изживее достойно старините си. Това е наша последователна политика и никой няма право да ни обвинява в какъвто и да било популизъм, защото сме настоявали и сме внасяли този законопроект многократно, казах тук от тази трибуна, пет пъти в миналото Народно събрание. За съжаление, той не намери подкрепа в предишната легислатура, но се надявам сега да получи тази подкрепа, защото я изисква, първо, справедливостта и, второ, достойнството на българския пенсионер. Недопустимо е над 60%, над 1 милион и 300 хиляди пенсионери да оцеляват под прага на бедността, вземайки пенсии под 360 лв., чудейки се дали да си купят хляб, или да си платят лекарствата, или да подпомогнат безработните си деца пак за хляб и за лекарства. Уважаеми народни представители, народ, който не уважава и неглижира възрастните си хора, неглижира мъдростта на нацията, неглижира старейшините си, на практика не го чака добро бъдеще. Не ни убеждавайте как не може да стане. Тук от тази трибуна се чуха много доводи как може да стане и как е ставало назад във времето. И не търсете под вола теле. Тази приказка ние от БСП сме я слушали години наред, а и българските пенсионери също. Слушат я обаче и младите хора на България, които демотивирате на практика да си внасят пенсионните осигуровки, защото не виждат смисъл да се мъчат и да мизерстват като техните родители. Подкрепяйки този законопроект, Вие не подкрепяте само пенсионерите на България, Вие подкрепяте и младите хора, които жадуват, които искат един ден да могат да разчитат на държавата, тя да може да се погрижи за тях, но не така, както се погрижи за техните родители. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, дами и господа народни представители! Че БСП е последователна в това да има грижа за възрастните хора на България е ясно и беше споменато от трибуната, за годините, в които и в живота на 44-тия парламент ние сме вкарвали това предложение. Че сме последователни също е ясно и от фактите – четири пъти вкарваме и Закон за възрастните хора, от какъвто несъмнено има нужда, но и той не видя бял свят. Разбира се, тук е важно и това, което каза уважаемата госпожа Зайкова. Лайтмотивът на всеки един народен представител при влизането в българското Народно събрание, което и да е то, трябва да бъдат три неща: преизчисление на пенсии, което е най-легалното нещо за увеличаване на пенсиите и, разбира се, за достоен живот на българските пенсионери; второто нещо – трябва да бъдем водени от идеята за достъп до здраве, до здравни грижи; и третото е българската младеж. Това са неотменими неща и ние в тази посока работим. А иначе каква грижа за възрастните хора досега сме имали като факт е доказателството, че доскоро управляващата партия и нейните патерици направиха така, че чакаха само избори, за да даряват на стари хора пакети с храни, което е едно безкрайно унижение. Ако възрастните хора бяха добре при ГЕРБ, защото те не са и бедстват, ГЕРБ нямаше да им дава пакети с храни. И нека това се знае! Пенсионерите го знаят, нека да го знаят и всички останали. Това пропусна да каже колегата Попов. ПРЕСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ченчев. Втора реплика? Няма. Господин Попов – дуплика. Прав сте, господин Ченчев, че ние винаги сме били последователни в тази си политика и го чухте тук от множеството изказвания. Само че тук от тази трибуна се чуха и други изказвания. Едното на господин Ганев, който каза тук – и то не беше съвсем на шега, както се опита да го изкара, че българските пенсионери няма как да живеят добре край на цитата. Тук от тази висока трибуна, ако това се беше случило в страна, която защитава възрастните хора, в страна, която е демократична, правова, каквато претендира да е България, извинявайте, от тази трибуна народен представител да заяви толкова категорично, че голяма част от българския народ няма как да живее добре, е най-малкото недопустимо и би означавало политическия край на изказващия се. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги!

Учудвам се на дясната страна, че удължиха работното време и предложиха да разглеждат този законопроект, а още повече на лявата страна, които вече за пети път предлагат този законопроект

Колеги, говорим за преизчисляване на пенсиите, когато преди, мисля, че два парламента тук присъстваше госпожа Мая Манолова, все още не беше Найденова, когато ние от ДПС, лично аз предложих 600 лв. минимална пенсия и не приехте. И си задавам въпроса какво се промени оттогава досега, и отворът е: прескочихте границата на популизма, прекаляването. Това, което правите в момента от тази трибуна, не е даже предизборна агитация. Това, което се случва в момента тук, е див популизъм.

един наш състудент казваше: „Абе тази книга, като я чета, все едно аз съм я написал. Като я затворя, като че ли някой друг е чел.“ (Смях.) И все още продължавате да излизате тук и да потвърждавате това, че не сте разбрали за какво става въпрос. въпрос. Не знам към кой да се обърна вече, защото никой не слуша. Всеки гледа как и по какъв начин да отправим послания към избирателя, особено към пенсионерите. Тук е времето и мястото да Ви кажа: ние ще подкрепим този законопроект, не че няма да го подкрепим, но ще подкрепим, спазвайки всички правила, с идеята следващият парламент след Нова година, когато се приеме бюджетът, да бъде датата да влиза за преизчисляването, така както е по закон. Това беше следващата задача. Сещам се за още един мой преподавател по математика, интегралната аритметика. Обръща се към нас и казва: „Колеги студенти, разбрахте ли задачата?“ Ние, притеснени като Вас, всички викаме: „Да, разбрахме я.“ Той казва: „Аз 17 години преподавам – не разбрах, Вие как я разбрахте толкова бързо и аз не знам!?“ (Смях.) Затова, колеги, предложенията за тези 50 лв., които вървяха преди раздаването от министър-председателя, можеха да минат като преизчисления. Къде бяхме тогава ние? Питам и лявата страна, и ДПС? Нямаше чуваемост и тогава. И сега виждам госпожа Манолова скача тук: ще продължавам да давам тези 50 лв., които са в рамките на 700 милиона докрай. Защо, госпожо Манолова, 50 лв.? Ние от ДПС предлагаме да бъдат 150. Защо? Нали претендирате, че премиерът 50 лв. ги е раздавал ей така. Защо ограничавате пенсионерите с 50 лв.? Да продължавам ли още? Колеги, моята молба е, първо, за да говорим за пенсии, всеки един от нас ще дойде ден, когато ще ги вземе, но като вземе, но като хора, които са ни изпратили тук – дали сме красиви, умни или криви, да мислим първо за приходната част, за инвестициите, за работните места в тази държава, за да може оттам по някакъв начин чрез вдигане на тавана на пенсията, на пенсията, да разрешим и да позволим приходите, които идват към НОИ, а не чрез субсидии от 900 млн. лв. от държавния бюджет, да можем да осигурим на българското население пенсиите и спокойния живот, да могат да живеят. Кой от нас не иска пенсионерите да живеят добре? Само лявата или само дясната страна ли? Само господин Ганев ли иска нашите пенсионери да живеят добре? Само БСП ли искате да живеят пенсионерите добре? Колеги, да престанем с популизма. Прекалихме толкова много, че не можахме да съставим едно правителство, въз основа на което да управляваме държавата и да мислим за сериозните неща в тази държава. Все още сме в шоуто! Благодаря Ви.

шегите и хуморът по отношение на пенсиите на най-бедните хора в България са повече от неуместни тук от тази трибуна. Кога, какво, защо е било във времето, важно е какво се случва днес и сега. Днес и сега българските пенсионери в условията на ковид криза са най-потърпевшите. Хората наистина очакват подкрепа, очакват знак на солидарност от българския парламент. Тук и сега с едно натискане на копчето всеки преценява дали смята, че е справедливо да има живи хора в България, които да живеят с по 300 лв. на месец в условията на пандемия. Според мен това наистина е нетърпимо положение. Това е положение, за което повече не може да има никакво извинение. Освен това от трибуната се дадоха различни варианти за това как и по какъв начин да бъдат осигурени тези пари. Не смятам за нормално следващият социален министър и следващият премиер, независимо дали е служебен или редовен, да решава проблема с 50 те лева еднолично. Но така или иначе, тези пари, които биха се дали до края на тази година, са същите пари, ако днес тук и сега започнем с преизчисляването на пенсиите. на пенсиите. Тези пари ще бъдат дадени на българските пенсионери напълно справедливо, но те очакват първата голяма крачка – преизчисляването на пенсиите. Така че кой, кога, какво е предлагал, кой, кога, какво е гласувал, да, това е важно, но по-важно е какво ще направим днес и сега.

Аталай спомена за една книга – кой я чете и какво е разбрал, аз ще спомена също за една книга, в която сме се клели, тя се казва българската Конституция. Твърдя най-отговорно, че в този дебат не става дума за това какво е възможно и за различни бюджетни параметри, които трябва да са следствие, а не причина за дадено действие. Твърдя най-отговорно, че Народното събрание е длъжно да пристъпи към преизчисляване на пенсиите, което не е правено повече от 11 години. Основания за това ми дават следните текстове. Съгласно чл. 51 на българската Конституция гражданите имат право на обществено осигуряване и това трябва да се чете в светлината на чл. 6, ал. 2, според която всички граждани са равни пред закона. Ами, господин Аталай, ако Вашият учител по математика, който любезно цитирахте, е преподавал 35 години един предмет в един клас, ще взима много по-малка пенсия от друг учител по математика, преподавал в същия клас същия предмет, но пенсиониран няколко години по-късно. Къде е равенството пред закона? Уважаеми дами и господа народни представители, ние действително сме предлагали много пъти този законопроект и всеки път правим изчисленията. Колкото повече се отлага, толкова по-скъпо ще става, толкова повече аргументи ще имате да казвате, че е невъзможно, защото идеята на пенсионното осигуряване е то да бъде системно и да действа според система и правила. Заместването на тази система с великденски добавки, коледни награди, най-различен вид подаяния е унизително към хората пенсионери, които нямат нужда от подаяния, тъй като те са придобили права, спазвайки законите на тази държава. Тази политика е унизителна спрямо тях. Тя е неефективна и разрушава най-важното нещо чувството ни за общност, за солидарност между поколенията, за система, в която един човек работи, за да помага на тези, които са работили преди него. И така нататък. Уважаеми дами и господа народни представители, неприемането на този закон ще наруши и още една конституционна разпоредба – чл. 29: „Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или унижаващо отношение.“ Неизчисляването на пенсиите в продължение на 11 години подлага над 1 милион и 200 хиляди души на такова унижаващо и безчовешко отношение. И ако този парламент има някакъв смисъл, то това е този закон. Той може да е бил само един месец, но нека това пък да е по-добре, по-добре, защото ни припомня клетвата ни: „Ще спазвам Конституцията и законите на страната.“ Спазете ги, като подкрепите Закона! Ако не ги спазите – понесете последствията си! Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Зарков! Няма нужда да се убеждаваме в тази зала, че пенсионерите трябва да вземат повече пари, вероятно и преизчислението е справедливо. Ние обаче преди да проведем този разговор, трябва да проведем един друг, а не сме го провеждали никога. И той е за увеличаване на осигуровките. Защото Вие казвате: 11 години не сте ги преизчислили пенсиите, обаче аз не помня през последните 11 години някой от Вашата партия да се е обявил твърдо за увеличаване на осигуровките. Защото оттам ще се съберат част от парите. И аз затова Ви питам съвсем конкретно: Вие за ли сте увеличаване на осигуровките и в какъв размер да бъде то? От следващото правителство, очевидно. Така и така водим този дебат, поне да изясним някакви неща. Очевидно е, че този закон няма време да се гледа, но ако Вие заемете такава позиция и я заемете много ясно, тогава ще имате основание да искате и увеличаване, и преизчисляване на пенсиите. Благодаря Ви. Благодаря Ви. Втора реплика? Няма. Господин Зарков за дуплика. Уважаема госпожо Председател! Уважаеми господин Биков, благодаря Ви за репликата. Страхувам се, че не сте разбрал точно какво означава преизчисляване на пенсиите, което няма общо с с увеличаването на сегашния осигурителен доход, а с редовното преизчисляване спрямо осигурителния доход към определен момент – такъв, какъвто е. Проблемът, уважаеми господин Биков, както повечето хора разбраха, както и доктор Адемов обясни, и Георги Гьоков, е, че от 2008 г. досега това преизчисление не се е случвало спрямо осигурителния доход, какъвто е в следващите моменти. Тук не говорим за това какъв мисли Народното събрание, че трябва да е осигурителният доход по-нататък. Връщам се към по-важното. Подменяте една държавна система, която, за да бъде устойчива, трябва да действа при условията на предвидимост и регулярност. Подменяте я по самоусмотрение. Подменяте я с подаяние. И това е пагубно както за самата система, така за тези, които я ползват, и в крайна сметка за цялата идея държавност като цяло. Нашето предложение е изчислено така, че да бъде реалистично. То е изчислено към сегашните параметри така, че да бъде реалистично. И това е наш основен приоритет в този парламент, заявен от нашия председател в първия ден. Всеки имаше право да има своите приоритети. Това е нашият.

Няма. Прекратявам дебата и преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 154-01-4, внесен от Корнелия

„Народното събрание може да реши по изключение двете гласувания да се проведат в едно заседание. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Тази разпоредба се прилага само ако по време на обсъждане не са направени предложения за изменения или допълнения на законопроекта.“

ние в този парламент нямаме сформирана даже Социална комисия. Не говоря изобщо за правителство, че нямаме, че няма социален министър, че няма финансов министър, че даже нямате и председател на Централната избирателна комисия. Хайде поне този закон да не го приемаме за три минути, защото е изключително сериозен и ще бъде наистина подигравка да направим това нещо в този му вид. Ние бихме предложили между първо и второ четене различни неща. Въпросът е, че не знаем къде да ги предложим, защото няма Социална комисия. Защо един месец не сме направили Социална комисия, като сте толкова загрижени за социалната реформа? Моля Ви да спрем с тази самодейност.

Госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Аз апелирам само към едно и това е към спазване на Правилника. Член 80, ал. 2, която ясно разпорежда в ситуация, в която сме – без Социална комисия, но с воля на народните представители, с грижа за българските пенсионери, без нито едно

Имате време за изказване и трябваше да заявите, както е в този Правилник, който Вие четири години не спазвахте. Апелът ми е към всички народни представители – да довършим доброто дело докрай за българските граждани. Благодаря Ви.

когато има такава процедура, която предложи госпожа Корнелия Нинова, тя е допустима единствено и само когато няма заявени предложения.

Колеги, малко по-спокойно и да се държим на нивото на Народното събрание. Аз не знам как сте слушали и какво сте слушали, но казахме, че ДПС ще подкрепим, но при промяна на срока на преизчисляването. И мисля, че аз го казах точно и ясно.

Уважаема госпожо Председател, моля да подложите на гласуване нашето предложение, защото всички допълнения бяха направени след направеното предложение за гласуване. (Силен шум и реплики.) В самия дебат нямаше направени такива предложения и моля да спазвате Правилника. Господин Зафиров, ако трябва да съм точна и прецизна, в дебата и господин Адемов, мисля и господин Ганев казаха, че има неточности в Закона. Това, че се казва в Закона да не са направени предложения – те не трябва да бъдат прецизни, не трябва да бъдат предложения и не трябва да бъдат писмени, и не трябва да бъдат формулирани като предложения, просто народните представители заявяват, че искат да правят някакви предложения и че има непрецизност по текстовете. Това беше недвусмислено заявено в целия дебат. АТАНАС ЗАФИРОВ: Но нямаше формулирано волеизявление за направа на такива промени. МИТЕВА: Господин Цонев, заповядайте за процедура. Процедурата ми е по начина на водене, госпожо Председател. Моля Ви да влезете в ролята си. Госпожа Нинова прочете точката и в нея ясно е казано „ако няма

хайде сега с благородни цели да не правим нещо, което никога не сме правили! На две четения ратификации – да. На две четения закон с един текст, който е хармонизационен или някакво изключение! На две четения в залата Кодекс за социално осигуряване – хайде няма нужда чак дотам да отиваме! Защото до вчера плюхме ГЕРБ, че са нарушавали Правилника и така нататък, и са правили всичко през главата на парламента!

по време на дебата. Значи всички бяхме много загрижени с ясното съзнание сега, че утре или другиден е последният работен ден. Много ясно, когато Корнелия Нинова направи предложението, нямаше никаква заявка. Да, някой каза, че има неточности в срока, но не каза: „Ще направим предложение.“

ще се гледа. Какъв е проблемът? Нали затова са ни избрали тук хората, дали са ни тези пултове и тези карти, с които да гласуваме, и каквото реши мнозинството. Това е демокрацията,

Нашите неща ги решихме предния месец, като приехме Правилника и Изборния кодекс. Хайде да поработим малко за българските граждани следващите час – час и половина. Благодаря Ви. Господин Свиленски, благодаря Ви. (Реплики.) Няма да го подложа на гласуване, защото много добре знаете и от практиката на предишния парламент, и на всички парламенти, че се подлагат

гледа се, без да са изтекли сроковете. Мисля, че самото му включване по ал. 8, казахме, че го приехме на консенсус на Председателски съвет, но само до първо гласуване. Днес беше дебатът – знаете, сериозен е Председателският съвет, никой на Председателския съвет не се обедини около становището да се премине и на второ гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Тоест ние, от една страна, казваме – искаме време, за да се гледат внимателно законите и да се обсъждат, в същото време такъв закон като КСО искаме да го приемем на едно гласуване

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, аз първо се чудя – от „Има такъв народ“ на Вашата позиция ли са, или не са? Защото гласуваха едно в залата, а и не направиха никакви предложения в пленарната зала по този законопроект. Второ, моля, покажете ми в Правилника разпоредбата – тази, по която Вие досега говорихте, че трябва да има консенсус, за да може да се пристъпи… Къде в Правилника пише, че трябва да има консенсус? В Правилника пише, че ако по време на дебатите не са постъпили заявки и предложения, че ще се правят предложения между първо и второ четене, а такива не са постъпили. Имаше само изразени становища откога евентуално би следвало да влезе в сила и така нататък, но никой не направи заявка, че

Заповядайте, господин Хамид. ХАМИД ХАМИД (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене. С идея да успокоим малко обстановката моля да обясните на господин Попов, че предложения не се правят по време на дебатите. Предложения се правят евентуално ако бъде приет законът на първо четене, има процедура за предложения между първо и второ четене.

Уважаема госпожо Председател, процедурата ми е по начина на водене. Аз настоявам да подложите на гласуване – тук бяха дадени аргументи, включително и с цитиране на Конституцията, аз ще припомня и преамбюла:

Няма предложение, постъпило по Правилника, става дума за процедура и става дума за предложения, направени в дебата. Заповядайте, господин Божанков. Госпожо Председател, както по т. 1 от името на нашата парламентарна група заявих, ще направим предложения между първо и второ четене. Такава заявка не е давана. Истината е, че тук ако някой има аргументи и не иска да да мине на едно четене в залата, нека си гласува „против“ – волята на мнозинството ще разреши този казус. Но истината тук е, че всички гласуваха за, но с ясното съзнание, че този законопроект няма да види бял свят, и искаха просто да излъжат българските пенсионери, че ги е грижа за тях. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) И когато видяхте потенциал все пак най-накрая в България да има справедливост за възрастните хора, Вие се опитвате в момента да осакатите това предложение и то да не види бял свят.

Трайната, казах Ви, практика на парламента и Правилника е да не се допускат такива процедурни предложения, когато от дебата се вижда, че няма единодушие по въпроса. (Народни

Уважаема госпожо Председател, Вие ако бяхте водили заседанието по Правилника, нямаше да допуснете този процедурен дебат. Имаше едно предложение за гласуване на второ четене на един законопроект, имаше едно обратно предложение от Тома Биков и продължаваме нататък – гласуваме дали да бъде допуснато до второ четене или не. Оттук нататък Вие допуснахте един процедурен дебат, от който става ясно, че сега някой иска да прави хватки тук и да не приемем едно предложение, което ще бъде добро за българските пенсионери, тъй като този парламент за този кратък живот не прие нищо друго освен това, което щеше да бъде единственото нещо, което щеше да приеме нормално за хората, и Вие сега го спирате. Не го допускайте повече този процедурен дебат, подложете на гласуване и да се види кой за какво е и за какво работи този парламент.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги!

Защото наистина колегите – те може би не са били в залата, но колегите заявиха намерение да направят поправки по Законопроекта. И господин Аталай каза.

Не мога да я подложа, защото казва: „Народното събрание може да реши по изключение двете гласувания.“ „По изключение!“ Ако няма заявки в дебата! (Реплики

Не мога да ги гласувам, защото по Правилник не мога да ги гласувам!

Господин Свиленски, това предложение се подлага на гласуване само когато няма обструкция в пленарната зала. (Реплики от народния

От името на парламентарната група на „Има такъв народ“ искаме 15 минути почивка. (Викове

абонирайте се,